Моля, режим на регистрация.

Моля, режим на регистрация.

Уважаема госпожо Председател, преди да пристъпим към първа точка от дневния ред, правя процедурно предложение на основание чл. 42, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в пленарна зала доктор Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването, и в тази връзка поименна проверка преди гласуването на тази процедура.

Янев Панчев - тук Станислав Иванов Попов - тук Станислав Иванов Стоянов - тук Станислав Стоянов Иванов - тук

Има кворум, продължаваме. Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Дариткова. Гласували

№ 154-01-11, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 3 февруари 2021 г. На свое извънредно заседание, проведено на 10 февруари 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 154-01-11, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 3 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха заместник-министрите на здравеопазването – доктор Бойко Пенков и госпожа Жени Начева; председателят на Сметната палата – господин Цветан Цветков, управителят на Националната здравноосигурителна каса – професор доктор Петко Салчев; представители на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, и на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Даниела Дариткова, която информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от запълване на съществуващата нормативна празнота по отношение дейността на Националната здравноосигурителна каса при прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване и методиката за прилагането му и създаването на правна уредба за осъществяване на ефективен всеобхватен контрол върху тази дейност. Тя поясни, че съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина лекарствената политика е част от държавната здравна политика в Република България и се осъществява от министъра на здравеопазването. В тази връзка се предлага контролът по прилагането на механизма да се осъществява имено от министъра на здравеопазването чрез планови и внезапни проверки, които ще се извършват от назначена от него комисия. Поради необходимостта от прилагане на мултидисциплинарен подход при осъществяването на контрола се предвижда съставът на комисията да включва представители на Министерството на здравеопазването, Сметната палата, Националната агенция за приходите и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Подробно се разписват правомощията на комисията при осъществяване на контролните ѝ функции, както и задължението за изготвяне на доклад до министъра на здравеопазването в 14-дневен срок от приключването на назначената проверката. За целите на доклада ще се извършва и последваща оценка на въздействието на прилагането на механизма за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК и на методиката за прилагането му, както и анализ на съответствието им с действащото законодателство относно спазване правата на пациентите и на стопанските субекти в областта на лекарствените продукти. Предлага се докладът да се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването с цел постигане на публичност и прозрачност на дейността на НЗОК по прилагането на механизма и на контролната дейност на комисията. Предвижда се правна възможност въз основа на изготвения от комисията доклад министърът на здравеопазването да може да отправя препоръки до Надзорния съвет на НЗОК за изменение

поради епидемично разпространение на заразна болест лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, да може да бъдат изключени от обхвата на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване. Доктор Дариткова отбеляза, че лекарствените продукти, които съдържат имуноглобулини, осигуряват нужното количество имуноглобулинови молекули, които циркулират в човешката кръв и предпазват хората от навлизането на инфекциозни агенти. При пациенти с първични имунни дефицити и дефицит на имуноглобулини заместителната терапия със субкутанен или интравенозен имуноглобулин е животоспасяваща. Тя им гарантира повишено качество на живот, но също и минимализира риска от чести, упорити, рецидивиращи инфекции. В условията на епидемията, причинена от коронавирусната инфекция SARS-CoV-2, рискът за настъпване на усложнения, по-тежко протичане на заболяването и дори летален изход при тези пациенти е по-висок. Посочените лекарствени продукти се прилагат и при лица с онкологични заболявания, с хематологични, автоимунни и септични заболявания. Лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, са включени в Приложение и Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък и се реимбурсират от НЗОК за домашно лечение на територията на страната и в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. За да бъдат заплащани с публични средства, тези лекарствени продукти са обхванати от механизма по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Съгласно механизма притежателите на разрешения за употреба на тези лекарствени продукти са задължени да възстановяват на НЗОК надлимитните разходи за тях. С оглед на това, че цените на лекарствените продукти от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, са най-ниските в Европа, при прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, цените на тези продукти ще паднат под разходите за производството им. За притежателите на разрешения за употреба на тези лекарствени продукти оставането на българския пазар е тенденция на неатрактивност и икономическа неизгодност. Изключването на имуноглобулините от обхвата на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, през 2021 г. за периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест се предлага с цел създаване на предпоставки за задоволяване на потребностите на пациентите от тези лекарствени продукти, особено в усложнената обстановка поради развитието на световната пандемия от COVID-19. Предлаганото допълнение в Закона за здравето се налага поради констатирана необходимост от доразвиване на съдържанието на подзаконовия нормативен акт, издаван от министъра на здравеопазването, с който се определят условията и редът за водене на регистрите, информационните бази от данни и системи, включени в Националната здравноинформационна система, видът на включваната информация, начинът, условията и редът за предоставянето ѝ. По този начин се цели на подзаконово ниво за яснота и удобство да бъде постигнато кодифициране на регистрите, информационните бази от данни и системи, които следва да бъдат инкорпорирани в Националната здравноинформационна система и да се водят като част от нея. Създава се и необходимото правно основание за бъдещо включване на конкретни бази от данни като част от Националната здравноинформационна система при възникнала необходимост, предвид динамиката в обществените отношения в областта на здравеопазването, протичащия понастоящем процес по изграждане на Националната здравноинформационна система и предстоящото ѝ надграждане. Становището на Министерството на здравеопазването беше представено от госпожа Жени Начева, като тя изрази принципна подкрепа за предлаганите нормативни промени.

Наличието на ясни законови механизми в тази насока създава предпоставки за прозрачност на разходването на средствата на НЗОК. Същевременно се отчита като особено важно законодателството да въвежда обосновани и мотивирани контролни механизми, без да се допуска дублиране или неяснота на съответните функции на контролните органи. Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствени продукти, е законова мярка, уредена в Закона за здравното осигуряване с цел недопускане увеличение на разходите за лекарствени продукти извън законово установените бюджетни разчети за лекарствени продукти за съответната бюджетна година. действащото законодателство контролът по изпълнението на бюджета на НЗОК, част от който са и разходите за включените в механизма лекарствени продукти, е възложен на Сметната палата, Надзорния съвет на НЗОК и Агенцията за държавна финансова инспекция. Във връзка с това се посочва, че предложените текстове създават по-скоро дублиращ способ за контрол от друг орган, а именно от министъра на здравеопазването. В този смисъл следва да се прецени допълнително целесъобразността на предложения подход, тъй като наличието на ясно дефинирани контролни органи и на техните контролни функции е от особена важност за създаване на увереност в ефективността на тяхната работа. Дублирането на правомощия създава неясноти и затруднения в правилното прилагане на нормативната уредба, увеличава риска от евентуални противоречия между отделните контролни органи, от забавяне на проверките, от прехвърляне на отговорности. Предвид гореизложените съображения се изразява загриженост относно ефективността на предложения законопроект в тази му част. Принципна подкрепа се изразява за предложението за изключване от механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, на лекарствени продукти от човешка кръв или от човешка плазма – имуноглобулини, за периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Предвид затрудненията в световен мащаб, породени от пандемията от COVID-19, при събирането на кръвна плазма и увеличеното ѝ потребление, водещи до нарастване на производствените разходи за лекарствени продукти от кръвна плазма – имуноглобулини, изключването им през 2021 г. от механизма ще позволи, от една страна, да се гарантира достъпът на нуждаещите се пациенти до животоподдържаща терапия, а, от друга страна, да се анализират процесите, свързани с мерките за недопускане увеличение на разходите за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК извън законово определения бюджет, като при необходимост същите би могло да бъдат оптимизирани. Предвид динамиката в обществените отношения в областта на здравеопазването, непрекъснатият процес по изграждане на Националната здравноинформационна система и предстоящото ѝ надграждане се подкрепя предложението за допълнение на Закона за здравето, с което се създава правно основание за бъдещо включване на конкретни бази от данни като част от Националната здравноинформационна система при възникнала необходимост от такова. Професор Петко Салчев информира народните представители, че Националната здравноосигурителна каса не подкрепя Законопроекта в частта му по § 1 и 2. По отношение на предложението за създаване на чл. 70а в Закона за здравното осигуряване се поясни, че съгласно действащите разпоредби на Закона за здравното осигуряване, Закона за Сметната палата и Закона за администрацията дейността на НЗОК относно разходването на публичните средства подлежи на контрол от създадените със специални закони контролни органи. Тези органи осъществяват контрол за законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност. Прилагането на механизма по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване е част от дейността на НЗОК по управление и разходване на публичните средства за лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, поради което на общо основание тази дейност подлежи на контрол от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Успоредно с това в законодателството е установен и вътрешноинституционален контрол в лицето на Надзорния съвет и Инспектората на НЗОК, който се прилага в рамките на институцията НЗОК и обхваща и дейността по прилагането на механизма. Той уточни, че в действащото законодателство законодателят е обезпечил съществуването и функционирането на контролни механизми върху дейността на НЗОК, в това число върху дейността по прилагане на механизма, като всички законоустановени възможности за контрол доказват по безспорен начин, че не е налице законодателна празнота в това отношение, каквато е целта на Законопроекта, посочена в мотивите към него, за създаване на чл. 70а от 3акона за здравното осигуряване. В този смисъл НЗОК счита предложението на вносителите за създаване на специален ред за контрол по прилагане на механизма за неоправдано от правна гледна точка поради дублиране на функции на други органи. Според професор Салчев възлагането на контролна функция по прилагането на механизма на министъра на здравеопазването с мотива, че осъществява лекарствената политика в страната съгласно чл. 14, ал. 1 медицина е неправилно, тъй като механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, е финансов инструмент за спазване на бюджетна дисциплина. В случай че законодателят, въпреки изложените аргументи, реши, че следва да се създаде специален ред за контрол върху прилагането му, то тази функция трябва да се възложи на финансов орган. Възразява се и срещу предложения състав на комисията, която ще осъществява контрола по прилагането на механизма. В становището се отбелязва, че през двете години – 2019 г. и 2020 г., на прилагането на механизма здравноосигурителна каса не е подаван нито един сигнал от организации на притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, нито от отделни притежатели или техни упълномощени представители, за незаконосъобразно и/или неправилно прилагане на механизма, нито за нарушаване на техни икономически права. В Националната здравноосигурителна каса липсва информация подобни сигнали да са изпращани до други органи и институции, в това число и до Народното събрание. Не се подкрепя и предложеното предложеното изключение през 2021 г. при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка механизмът да не се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, включени в Приложение № 1 и Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък и заплащани със средства от бюджета на Според институцията предложението е необосновано и би породило неясноти, спорове и проблеми при прилагането на механизма за останалите лекарствени продукти. От друга страна, временното изключване на плазмените имуноглобулини от приложното поле на механизма носи потенциал от несправедливо увеличаване на финансовата тежест при прилагането му за останалите притежатели на разрешения за употреба в съответните основни групи лекарствени продукти. Професор Салчев подчерта, че Националната здравноосигурителна каса принципно не подкрепя законодателен подход на изключване на едни или други групи лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, от приложното поле на механизма. Подобен подход би нарушил философията и принципите на самия механизъм, а именно споделяне на риска от преразход на бюджета на Националната здравноосигурителна каса между всички притежатели на разрешения за употреба и пропорционално тяхно участие във възстановяване на превишените средства съобразно разходите на НЗОК за собствените им лекарствени продукти. Компрометира се и целта на въвеждане на механизма в Закона за здравното осигуряване като финансова мярка с цел спазване на бюджетната дисциплина и фискалната стабилност. Председателят на Сметната палата изрази притеснение по отношение на предлагания с чл. 70а, ал. 2 състав на комисията, която да осъществява контрол по прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната Той поясни, че представителите на Сметната палата не биха могли да участват в предвидената комисия, тъй като институцията е орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности. Беше посочено, че участието на представители на Сметната палата в междуведомствени комисии на изпълнителната власт, които осъществяват контрол, би противоречало на принципа на разделение на властите. В заключение, господин Цветков обърна внимание, че Сметната палата би могла да осъществява контрол по прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса в рамките на ежегодния одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета на на финансите се отбелязва, че възлагането на контролни функции на министъра на здравеопазването по прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и създаването на междуведомствена комисия, назначена от него, която да го подпомага при изпълнението на тази функция, е в противоречие с определените функции на Надзорния съвет, а именно чл.

и управителят ѝ, който е и първостепенен разпоредител с бюджет. Не би следвало първостепенен разпоредител с бюджет – министър, да контролира автономен бюджет, на който законодателят ясно е определил органите за управление. Условията и редът за извършване на вътрешни и външни одити и проверки са еднакви с тези, предвидени за всички останали първостепенни разпоредители с бюджет. Обръща се внимание, че Националната агенция за приходите е специализиран публичен орган, който осъществява дейността си въз основа на изрична законова делегация. агенция за приходите са определени в чл. 3 от Закона за Националната агенция за приходите и са свързани с производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и обезпечаването и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители.

и не кореспондира със статута на Агенцията за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания и определени със закон частни държавни вземания. В заключение се посочва, че с Инструкция № 4 от 6 ноември 2013 г. по описа на Централното управление на за взаимодействие между Националната агенция за приходите и Националната здравноосигурителна каса са разписани механизмите за взаимодействие в рамките на компетентностите на двете институции. Във връзка с тази инструкция до момента многократно са постъпвали писма, искания и сигнали, при които Агенцията е предприемала необходимите действията, съобразно правомощията си, предвидени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България – господин Деян Денев, изрази подкрепа за въвеждането на контрол по прилагането на механизма,

при прилагането на механизма. Същевременно по отношение на предложеното изключване през 2021 г. от приложното поле на механизма на конкретни лекарствени продукти се обръща внимание, че Асоциацията многократно е заявявала, че прилагането на механизма и изискването цените на производител да са не по-високи от най-ниската цена за същия лекарствен продукт в определен брой референтни държави и изискването за минимум 10% каса за продуктите, които са сами в група, може да доведе до формиране на ефективна цена на доставка за определени продукти, която е отрицателна величина, съответно създава икономическа невъзможност за предоставяне на тези лекарствени продукти. Списъкът на лекарствените продукти, за които подобно развитие е възможно, далеч не се изчерпва с лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, предмет на настоящия законопроект. Въпреки неоспоримите дефекти на системата на ценообразуване, отстъпки и компенсации за лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, категорично се възразява срещу предложението определени лекарствени продукти да бъдат изключени от приложното поле на механизма в рамките на текущата бюджетна година. Господин Денев подчерта, че сигурността на лекарственото снабдяване в България до голяма степен зависи от гарантирането на правната сигурност и предвидимост, която дава възможност фармацевтичните компании да планират дейността си в страната и да изпълняват задълженията си за задоволяване на здравните потребности на българските граждани. Становището на Българската генерична фармацевтична асоциация беше представено от доктор Евгени Тасовски, в което се изразява подкрепа за създаване на нормативна възможност за упражняване на ефективен контрол по прилагането на механизма по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване. Той подчерта, че неведнъж Асоциацията е защитавала тезата, че механизмът е един спорен, до голяма степен необективен и несправедлив бюджетен инструмент, свързан с много неясноти относно правилата му и тяхното приложение, който и до момента не подлежи на контрол, и не дава възможност за възражения от страна на притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти. Административната форма на натиск от страна на Националната здравноосигурителна каса към производителите и доставчиците на лекарства, каквато е и механизмът, е в разрез с принципите на съвременната правова държава, особено ако не съществува наистина ефективен контрол и прозрачност при прилагането. Отбелязва се, че разчетите за разходите при действащия механизъм са направени на база на данните от 2018 г. и всички промени, настъпили в потреблението на различните групи медикаменти поради епидемични причини, промяната на заболеваемостта от различни онкологични, инфекциозни, социалнозначими и други заболявания, не са взети предвид.

промененото потребление на различните групи лекарства, което води до неточно изчисление на средствата за възстановяване. Тази практика поражда напрежение в индустрията и създава усещането за непропорционално разпределяне на тежестта на разходите за лекарствените продукти между Националната здравноосигурителна каса и притежателите на разрешения за употреба. По отношение на състава на комисията прави впечатление, че е предвидено в състава ѝ да влизат само представители на институции, защитаващи интересите на бюджета и интересите на държавата. Позитивно е, че комисията ще се назначава от и ще е подчинена на орган извън Националната здравноосигурителна каса, но този подход е небалансиран и е в разрез с декларираните цели за ефективност и прозрачност както на прилагането на механизма, така и на самия процес по контрола. цел да се постигне по-добра ангажираност на всички заинтересовани страни, а и да се даде една по-голяма легитимност на резултатите от контрола, се предлага в състава на комисията по чл. 70а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване да бъдат включени и поне двама представители на организациите на производители на лекарствени продукти, които да имат право най-малко на съвещателен глас при изготвянето на доклада, в частност при анализа и оценката на въздействието на механизма, както и при изготвянето на препоръките и предложенията за промени в него. Също така се предлага като външни експерти към комисията да се предвиди и привличането на професионални актюери, тъй като наличието на подобни експерти ще спомогне да се извършат точни изчисления за отделните лекарствени групи и продукти, което ще осветли точността на работа на Националната здравноосигурителна каса по отношение на механизма и при определянето на особено важните коефициенти, използвани в методиката за прилагането му. От друга страна, следва да се обмисли възможността в приложното поле на контрола по чл. 70а от Закона за здравното

който ще започне да се прилага от 2021 г., за да се гарантира всеобхватност на осъществявания контрол. По отношение на предложеното с § 2 от Законопроекта изключване на определени лекарствени продукти от механизма по чл. 45, ал. 31 от Закона за че Българската генерична фармацевтична асоциация многократно и особено по повод Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет през месец юли 2020 г., както и по повод на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020-а и 2021 г., мотивирано е предлагала и настоявала за изключване на генеричните и биоподобните лекарствени продукти от прилагане на механизма, поради факта че те се включват в Позитивна лекарствена листа с намаляване на цените съответно с 30% и 20% и формират най-ниската референтна стойност в съответните групи, което води до общо намаляване на разходите на Националната

произведени от кръв или кръвна плазма, с пълна сила важат и могат да се отнесат и към генеричните лекарствени продукти, които са в основата на домашното и болнично лечение на редица заболявания. Подкрепа за предлагания законопроект се изразява в писмените становища на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българската асоциация на помощник-фармацевтите, Българската асоциация на зъботехниците и на Българската асоциация за закрила на пациентите. В хода на дискусията част от народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с текстовете на някои от предлаганите разпоредби. Беше посочено, че подобен вид нормативни промени следва да бъдат предмет на законодателна инициатива от страна на Министерския съвет, а не на народен представител, и то в края на мандата на това Народно събрание. Отбеляза се, че със Законопроекта се нарушава принципът на автономност на отделените институции, а на министъра на здравеопазването, Сметната палата и Националната агенция за приходите се възлагат несвойствени функции предвид техните По отношение на предложението за изключване на определена група лекарствени продукти от механизма по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване беше подчертано, че мотивите от медицинска гледна точка са обосновани, но същевременно трябва да бъде защитен интересът на държавата и стабилността на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 10, „против“ – 1, „въздържал се“ – 7, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 154-01-11, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 3 февруари 2021 г.“

Надявам се наистина на добър парламентарен тон в днешното заседание. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! След този обстоен доклад искам наистина да преразкажа на кратко

за възможност за напускане на Позитивната лекарствена листа на медикаментите, които гарантират тяхната субституираща терапия, а именно медикаменти, които са произведени от човешка кръв и плазма. Това се случва: във връзка с повишеното потребление на кръв и плазмени продукти; във връзка с епидемията от COVID-19; във връзка с това, че цените на тези лекарствени продукти нарастват на външния пазар. Ние в България сме въвели няколко механизма, които гарантират най-ниските цени и които гарантират предвидимост и устойчивост на бюджета за лекарствени продукти в рамките на средствата, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Наша грижа като народни представители е да гарантираме правото на живот и здраве на всички български граждани. Изхождайки от този риск и консултирайки се с най-добрите специалисти в областта на имунологията, взехме решение да позволим да се изключат от механизма за предвидимост и устойчивост на бюджета препаратите, които се произвеждат от кръв и кръвна плазма в рамките на обявената извънредна епидемична обстановка за 2021 г. Това наистина ще гарантира достъп на българските пациенти с тези заболявания до животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти. Вярвам, че това основание ще бъде подкрепено от всички народни представители. Затова, разсъждавайки върху необходимостта, от една страна, да имаме нужната финансова дисциплина и балансиран бюджет за лекарствени продукти, от друга страна, да гарантираме наистина достъп до ефективни и ефикасни лекарства, направихме анализ на приетия допълнителен механизъм през 2020 г. Той фигурираше и през 2019 г. като елемент на наредба, а през 2020 г. стана част от Закона за здравното осигуряване, който гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета чрез наблюдение на разходите в три групи медикаменти: лекарства по протокол; лекарства за домашно лечение; лекарства за лечение на злокачествените заболявания. Когато се получи нарастване във всяка една от тези групи, притежателите на разрешителните за употреба, връщат съответния процент средства в бюджета на Освен този механизъм по отношение на определяне на цените на лекарствените продукти в България съществуват още няколко елемента, които дават възможност наистина ние да постигаме отстъпки в сравнение с цените, които са

трябва да се реферира с десет основни и седем допълнителни държави, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, така че ние наистина постигаме най-ниска цена. Това се прави постоянно от Националния съвет по цени и реимбурсиране. От друга страна, за да се включи в позитивна листа, допълнително притежателят на разрешителното за употреба отново дава отстъпка. И още една отстъпка следва, когато лекарственият продукт е сам в група и няма с кой друг вътрешно да се реферира. Това са механизмите, които наистина дават възможност ние да имаме достъп до висококачествени и ефективни лекарства и в същото време да гарантираме с възможностите на българския бюджет този достъп. Въвеждането на допълнителен механизъм наистина дава гаранции за изпълнението на бюджета на Касата по отношение на лекарствените продукти, но крие известни рискове и именно в контекста на епидемията тези рискове се проявиха. Затова ние сме търсили още от миналата година, от една страна, в диалога с Министерството на здравеопазването възможност за контрола на механизма. Този механизъм се предложи в разговори и обмяна на мнения да бъде контролиран от външна фирма с подходяща експертиза, но това не се реализира при приемането на Закона за здравното осигуряване миналата година. Впоследствие се появяваха идеи за извеждане от механизма на лекарствени продукти, които са с добре установена употреба и които се вписват в нарочен списък. Имаше идея това да касае генерични лекарствени продукти, само че и за това не се намериха достатъчно обективни критерии. Затова ние направихме предложение, което да даде възможност механизмът да бъде контролиран по начин, който чрез интердисциплинарна комисия, от една страна, да отчита финансовите параметри, да отчита финансовия натиск и необходимостта от финансова дисциплина, от друга страна, да гарантира достъпа до лекарствени продукти, защото за нас всъщност е по-важно наистина да гарантираме интереса на българските пациенти, освен стабилността на финансовата институция –Националната здравноосигурителна каса. И затова направихме предложение, което разбрахме в хода на дискусиите и становищата, които получихме, че срещна сериозни несъгласия. Ние сме готови да се съобразим с изказаните мнения, но не се отказваме от идеята да има допълнителен механизъм, който да контролира методиката, защото смятаме, че давайки правомощия на Надзорния съвет да приема методика и сам да я контролира, до известна степен не позволяваме прозрачно да се проследят всички процедури по прилагането на механизма за устойчивост на бюджета на Затова аз заявявам тук нашето намерение да прецизираме текстовете между първо и второ четене. Вярвам, че няма да има спор и несъгласие сред народните представители да гарантираме живота и здравето на пациентите, които са с вродени имунодефицити и които ползват препарати от кръв и човешка кръвна плазма. Вярвам, че няма да има и несъгласие от народните представители за това да се доразвие съдържанието и възможността за попълване с бази данни на Националната здравно-информационна система, какъвто е третият аспект от предложения от нас законопроект на първо Разчитам наистина на подкрепа на първо четене с гаранциите за това, че ще се съобразим с всички становища и ще прецизираме текстовете между първо и второ четене.

Аз наистина съм зашеметен от няколко неща. Ще използвам терминологията на колегата Дариткова – тук беше инкорпориран един доклад. Ние по държавния бюджет такова чудо не сме видели, като по Законопроект, който е почти от половин страница и който ни превръща – пак цитирам колегата Дариткова – в неми актюери на една абсолютна безобразница,

безмълвие, безвремие в здравеопазването, се изсипаха една кофа абсолютно недомислени законопроекти. Този е поредният. Тук вече е чутовен скандалът. Министерството на здравеопазването, Касата, Сметната палата – кой ли не, господи помилуй, са против този законопроект. То стана като новата Конституция – всички са против, цялото общество ни се смее, но ние казваме: не се отказваме, искаме да дискутираме въпроса! Какво да дискутираме в това това безумие, което се предлага? И Ви го казва и министърът на здравеопазването, и министърът на финансите, и председателят на Сметната палата, че е нарушение на закона, че не може да има такова животно като този законопроект, в кавички казано животно.

Не, не, вижте – Вие може да не сте нарушили Правилника, но сте покрусили нашите сърца. (Оживление.) Моля Ви се, такива работи не си позволявайте. Вие сте лекар, уважаван парламентарист. Недейте да правите Аз нямам думи. Не искам да влизам в подробности тук за имуноглобулините. Сега се сетихте за една много малка група раними пациенти. Да ни говорите за COVID-19! В Протокола за лечение на COVID-19 изобщо не влизат имуноглобулини. Дайте да не говорим за неща, които не отговарят на истината. И Ви го каза пак професор Салчев по време на заседанието. Тук има други неща заровени, има различни производители. Казаха Ви го и производителите на медикаменти: нарушавате баланса. И аз ще Ви кажа накрая на моето изказване, защото не искам да говоря. Достатъчно са уморени колегите. Вие залагате тук една законодателна бомба, която ще дебалансира бюджета на Касата, и тогава наистина ще излязат от обращение и от регистрация медикаменти, които са стратегически. Аз не искам повече да Ви отнемам от времето, уважаеми колеги! Ние в никакъв случай няма да подкрепим този законопроект, по никакъв начин! И няма какво да се търси дискусия в хода между първо и второ четене. Той е нелеп, не може да се предлага в този вид във висшия орган на законодателството в България и не бива такива опити да се реализират. Благодаря Ви, господин Председател. (Частични Госпожо Джафер, имате думата.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 Току-що беше поставен рекорд по най-дългия доклад на комисия, изчетен от трибуната на Народното събрание въобще, и антирекорд на предложение, което нарушава три закона, които са основополагащи в законодателството. Предългият доклад, който изслушахме, не може да компенсира юридическата несъстоятелност на направеното предложение. Ако това беше целта – не постигнахте тази цел. Съжалявам, че трябва да го кажа: ние ще бъдем категорично против направените предложения! И тук темата за интерфероните не е най-съществената тема. За имуноглобулини, интерферони или група продукти – изключително пренебрежимо малко даващо отражение върху този механизъм, за който говорите, и ефекта от това, което предлагате. Предлага се създаване на надзорен съвет на Надзорния съвет на Здравната каса, може би по подобие на наблюдаващия прокурор на главния прокурор. Току-що разбрахме, че този надзор на Надзора ще бъде заменен с механизъм, наблюдаващ Механизма. Това са абсурди, уважаеми колеги! Ние сме изненадани не от това, че през последните дни на това Народно събрание, както каза колегата, изсипвате законодателни предложения без идея какво отражение ще дадат те върху хората, които прилагат тези предложения и тези закони. Ние се изненадваме от това, че този път за първи път предложихте по същество предложение в закон, в който трябва да е промяната – в Закона за здравното осигуряване. Хубаво е, че не го направихте през Преходните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване или за посадъчния материал, каквито случаи има. Обаче той противоречи на духа и на философията на Закона за здравното осигуряване. Там е записано, че Здравната каса е обществен орган, независим, управляван от Надзорен съвет. Друга е темата защо, когато имаше контролен съвет и Управителен съвет на Здравната каса, Вие направихте така, че да ги обедините в Надзорния съвет. А сега предлагате надзор на този Надзор, защото нямало кой да ги контролира! И какво ще контролира министърът на здравеопазването, впрочем против тези промени и това беше ясно казано?! В момента в Надзорния съвет на Касата, уважаеми колеги, има двама заместник-министри на здравеопазването, единият от които е председател на Надзора, има представител на Министерството на финансите, там по Закон е шефът на НАП, така че държавата има сериозни представители. Какви внезапни проверки ще прави министърът на здравеопазването? Може би заместник-министърът, който не е в Надзора, ще проверява внезапно другите двама заместник-министри, които са в Надзора? Това е абсурд! Това е несъстоятелно. Да не говоря за това, че председателят на Сметната палата сам се яви в Здравната комисия и каза, че е против предлаганата промяна те също да участват в този надзорен орган, защото и в момента екс леге е записано, че там се осъществява контрол, а в Закона за Сметната палата пише, че се отчита само пред Народното събрание и Народното събрание възлага евентуално проверки, за които смята, че са от обществен интерес. Неслучайно Механизмът за устойчивост е наречен механизъм. Той може да бъде гъвкав, той може да бъде прилаган. Факт е, че той направи така, че фармабизнесът върна в Здравната каса от отстъпки Но той е механизъм и трябва да бъде гъвкав, той не е лост. За това трябва да бъде използван този механизъм, а не да бъдат предлагани органи, които извършват и дублират функции, които екс леге са възложени на други органи. Ние сме възложили и на Агенцията за държавна финансова инспекция, и на Сметната палата. Те нямат място в някакъв орган, който се създава със заповед на министъра. В този смисъл ние мислим, че трябва да бъде спряна тази безсмислица. Трябва да спре законодателната вакханалия в здравеопазването. Юридическите факултети започват да изучават вече безумията, които са създадени в законодателния орган на България. Това е срам не просто за представителите на този формат на Народното събрание, а за всички

уважаеми колеги! Искам малко да свалим емоциите и да разсъждаваме прагматично и законно.

Той е внесен от шестима народни представители от Политическа партия ГЕРБ – членове на Здравната комисия, но може и така да стане. Това също е вариант. После обаче разбрахме защо не е внесен от Министерския съвет. Защото всички институции на изпълнителната власт, казвам отговорно всички, са против него. Даже и министърът на здравеопазването, на който се възлага тази дейност. Заместник-министър Начева, която беше на Комисията от негово име, която е председателка на Надзорния съвет на Касата, изрази отрицателно становище по точка първа от предлагания законопроект. Тогава разбрах защо липсват някои съществени елементи от това предложение. Липсват числата, липсва изчисление на това, което се предлага, но да продължим по първа точка. Създават се правни абсурди и управителят на Сметната палата беше абсолютно прав – не може служител на Сметната палата, на който той е принципал, да проверява неговата дейност, защото е член на Надзорния съвет,

Нормално казвам – така трябва да бъде. Изведнъж парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ има друго становище с изпълнителната власт. Вие създавате хаос в държавата тя вече не може да разчита на изпълнителната власт да я защитава в тази зала. По втората точка. От медицинска гледна точка това е предложение, което ние бихме подкрепили, но това представлява промяна на приетия от нас в края на миналата година бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Тук съвсем демагогски се разглеждат само медицинските показатели и медицинската същност на предложението. В случая намаляваме приходната част на бюджета на Здравноосигурителната каса и създаваме проблеми при осигуряването на разходната част и затова управителят на Здравната каса е категорично против, защото се отваря кутията на Пандора. Неслучайно представители на организации казаха: защо само за този вид лекарствени продукти се прави тази отстъпка? Колко точно е това отражение във финансова гледна точка за бюджета на Здравната каса – 5 – 10 – 100 милиона?

Какво правим? За кой го правим? На всичко отгоре това предложение за мен е малко времево. То няма съществена роля, защото е записано: „до края на извънредното положение“, което поне засега е краят на месец април,

че за тази група български граждани, които се лекуват, имат терапия с продукти, получавани от преработване на кръвната плазма, с имуноглобулин, това е изключително важен проблем. Има няколко изключително важни продукта тук, които са изключително скъпи, но не по този начин! Не в този момент! И искам подкрепата на изпълнителната власт, на министър-председателя. Ние мислехме, че министър-председателят като главния орган на изпълнителната власт ще вземе отношение, защото неговите структури – министерствата, Сметната палата, са против. Нямаме становище. Е, как ние да се отнасяме? Да бъдем арбитри между парламентарната група на ГЕРБ и изпълнителната власт на ГЕРБ.

Господин Шопов, сложете най-накрая една маска да не Ви гледат хората без маска и си седнете на мястото си! След изключително подробното представяне на предложения законопроект в Доклада на Водещата комисия, след изключително подробното представяне от вносителя на този законопроект, естествено възниква въпросът: защо това беше необходимо за един законопроект, който е от половин страница? По-важният въпрос обаче е съвсем друг. Искам да се върна малко назад във времето, за да припомня на уважаемите народни представители, че когато беше създадена тогава структурата на Националната здравноосигурителна каса беше тристепенна. Имаше Общо събрание, имаше Управителен съвет, имаше и Контролен съвет. Ако, колеги от ГЕРБ, Вие не бяхте премахнали тази структура, ако не бяхте премахнали Контролния съвет, той сега щеше да свърши това, което предлагате в този законопроект. По-важният въпрос е следният: в края на миналата година беше приет Законът за бюджета на През всичките години на управлението на ГЕРБ бяха правени промени в Закона за здравното осигуряване. Ако има потребност от надзор на Надзорния съвет от Комисия, която да контролира механизма за устойчивост и прозрачност, защо не беше променен Законът за здравното осигуряване в тази посока? Защо в хода на бюджетната процедура в края на миналата година не бяха направени тези предложения? В Закона за здравното осигуряване, в Закона за лекарствените продукти е казано, че този механизъм и съответно методиката трябва да бъдат изработени, ако не бъркам, до края на месец януари. Ако тази методика вече е изготвена, ако в тази методика Вие не харесвате нещо, това ли е причина да внесете този законопроект? Този контрол, както се изразиха преди малко колегите, предполага няколко абсурдни неща. На първо място, в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса членува председателят на Националната агенция за приходите. Изведнъж се предлага в тази комисия друг член на Националната агенция за приходите да контролира управителя на Националната агенция за приходите, който е член на Надзорния съвет. Това е абсолютно недоразумение в предложения законопроект. Няма как този механизъм, който предлагате, да контролира методиката, да контролира изискването за прозрачност в изразходването на средствата. Така че, колеги, изобщо не става ясно защо се предлага този законопроект в момента и каква е неговата цел? Ако Вие не сте доволни от тези 280 милиона, които са постъпили в бюджета на Националната здравноосигурителна каса през миналата година като отстъпки, искате да промените това число – нагоре-надолу. Какво целите с този законопроект? При положение че всички институции са против този предложен законопроект, каква трябва да бъде задачата на Народното събрание, за да промени между първо и второ четене този законопроект?! Това е кауза пердута и няма начин това да се случи. Затова нашата парламентарна група няма да подкрепи предложения законопроект.

е екзистенциален, изобщо за политиката, за управляващите и за това кой къде се намира в това, за което приказваме, за което говорим. Уважаеми колеги, някъде през 70-те години излезе една книга, която предизвика буря – „Законът на Паркинсон“ се казваше тя, която описваше как – не ставаше въпрос само за социалистическите администрации, а изобщо за администрациите се раздуват щатовете до неимоверност. Какви са причините? Какъв е генезисът? Какви са целите? Никое общество не прави изключение. Книгата наистина беше гениална и можем да пренесем нещата в днешно време. Към 2005 г., когато „Атака“ излезе на политическата сцена, изброявахме около 130 институции, комисии, ведомства, които бяха съпътстващи, за някои от които не можехме да обясним съществуването и какви бяха функциите им. Всяка една политическа сила, идвайки тук, в програмите си поема задължение в обществото да намали административната тежест – става точно обратното. След вече 10 – 11 години управление на ГЕРБ стигаме до пълно припокриване на това, за което говори „Законът на Паркинсон“, с това, което се случва днес. Това са обясненията. Обясненията са, че колкото и да се кълнат от ГЕРБ, както е ставало преди това, че ще намалят административната тежест

Господин Председателю, обяснявам Ви защо се прави контрол на контрола. Ще има нови контрольори, администрацията се възпроизвежда, тя се увеличава. Сигурен съм, че има колеги, които ще бъдат контрол в контрола след края на този мандат, защото ще има нови офиси, ще има секретарки, ще има коли, ще има разходи. Така послушните партийци ще бъдат контрол на контрола. Това, което правим в момента, сочи, че и ГЕРБ, и управляващите не са сигурни в този контрол, който съществува. Той им се изплъзва. Заместник-министрите в другия мандат може би ще бъдат различни, а сега ще бъдат назначени такива, които ще контролират бъдещите заместник-министри. Тука са обясненията и те не са само относно образованието. Това е симптоматично, то се прави и в други сфери. Затова скоро беше направен контрол на контрола, опит за контрол на контрола, с контрол на главния прокурор разследващият главния прокурор. Затова вчера тук в тази зала се избираха нови контрольори в сферата на защита на потребителите. Това са обясненията. Тук са нещата. Тук е разковничето. Колеги, не е само по отношение на здравеопазването, ще следва и друга фаза, казвам Ви. Когато тази фаза мине – контрол върху контрола, ще има контрол върху контрола, върху контрола. Нещата вървят към това макар несъстояло се Оруелско минало, което става все по-видимо, което става все по-актуално и се възцарява и видеонаблюдението, и контролът върху намордниците, и контролът върху мисълта, и контролът в Туитър на самия бивш американски президент в целия свят. Ето затова става дума. Когато мислим в този план, може би е дребен въпросът за контрола в контрола, по отношение на контрола в Здравната каса, но ние трябва да мислим в този план.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

След всички гръмки изказвания и не такива по темата бих искала отново да повторя това, което вече казах. Съжалявам, че отегчавам народното представителство от опозицията, но е важно. идеята за този законопроект беше да се защитят правата на българските пациенти, които са с вродени имунодефицити. Те ни сезираха, че има риск медикаментите, с които се поддържа животът и здравето им, да напуснат позитивната лекарствена листа и да не могат да им се осигуряват поради причини, които вече изложих – нараснало потребление на кръв и плазма във връзка с епидемията от COVID-19, защото повечето сте информирани, че в лечението на това заболяване се използват плазма и продукти, произведени от нея. В същото време, с увеличаване производствената цена на продуктите, механизмите, които ние сме въвели – и те са тристепенни, както се опитах да обясня на народното представителство, за регулиране цената и гарантиране на възможностите на бюджета на Касата да ги покрива, дават разчети, които карат фирмата да има отрицателна цена при представянето на тези продукти на българските пациенти. Това беше основната причина – грижата за българските граждани. И след това вече ние решихме да дадем възможност да се наблюдава този допълнителен механизъм, който кара фирмите при нарастване на бюджетите в три групи медикаменти – за домашно лечение, за лечение на онкологични заболявания и за лечение по протокол да може да се контролира по начин, който, от една страна, дава финансовата стабилност, но най-важното за нас като представители на Здравната комисия е да гарантираме достъп до медикаменти. И това е проблемът, който искахме да изясним чрез въвеждането на комисия – мултидисциплинарна, която да контролира приложението на механизма. Категорично отхвърлям спекулациите, че ние сме против средствата, които се връщат от фармацевтичните фирми за преразходи по перата, които ние като законодатели сме установили, че трябва да гарантират наистина достъп до лекарства и техните ценови параметри. Категорично възразявам и срещу спекулациите за това, че искаме да контролираме контрола. В същото време искам пак да подчертая, че методиката се приема от Надзорния съвет и би следвало Надзорният съвет по някакъв начин – прозрачен, обективен, да отчита пред друг орган начина, по който тази методика и механизмът работят, така че, от една страна, да имаме стабилност и устойчивост на бюджета за лекарства – само за това говорим, а от друга страна, да са защитени правата на пациентите и на стопанските субекти. Разбира се, ние ще се съобразим с всички мнения и аз заявих, че ще търсим друг вариант този механизъм да бъде прозрачен. Това е възможно да стане, ако на Сметната палата – по отношение на ангажимента ѝ да контролира изпълнението на бюджета на Касата, се вмени изрично и наблюдение върху този механизъм, и Народното събрание, което получава отчет за бюджета на Касата, получава и конкретен отчет за изпълнението на механизма. Големият проблем на достъпа до медикаменти в България, от една страна, са цените и възможността пациентите да разполагат с най-новите ефикасни, ефективни и модерни лекарства,

цената в България става – поради това че се търси най-ниското ѝ ниво, неизгодна и това също лишава българските пациенти от достъп до медикаменти. Затова трябва да бъдем изключително гъвкави. Категорично не мога да се съглася, че Конституцията поставя някаква разлика между законодателната инициатива и слага някакви параметри за това кой с каква законодателна инициатива може да се занимава, с изключение, разбира се, на Закона за бюджета на държавата, където изрично е казано кой го съставя и го предлага на Народното събрание. Народните представители имат абсолютни правомощия да реагират тогава, когато има необходимост и да представят свои законодателни инициативи – разбира се, тогава, когато те са в интерес на българските граждани. Аз гарантирам, че това, което сме предложили, е в интерес на българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Дариткова. Реплики?

Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаема колега Дариткова, като бял ден е ясно, че основната част на този половинстраничен законопроект не са проблемите със споменатите от Вас имуноглобулини и много малката група пациенти – това Ви се каза тук по време на дискусията, че това не е важното във Вашия законопроект. Неговата безсмислица е от първата му част създаване на механизъм на контрол на контрола, както тук се говори вече година – ремонт на ремонта, контрол на контрола, механизъм на механизма. Това е основното във Вашия законопроект. Второто нещо,

препарати от плазмени продукти, че това са съвсем различни групи от медикаменти и таргетират различни пациентски групи. Сега точно по този начин отваряте, както каза един колега, кутията на Пандора и по закона за скачените съдове компенсациите ще трябва да ги платят други, което ще доведе – това, за което Вие уж пледирате – до още по-голямо намаляване. Всяка година десетки продукти напускат пазара поради катастрофалната Ви лекарствена политика.

Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване с № 154-01-11, внесен от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 154-01-12, внесен от Иглика Иванова Иванова-Събева и група народни представители на 3 февруари 2021 г. На свое заседание, проведено на 10 февруари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 154-01-12, внесен от Иглика Иванова Иванова-Събева и група народни представители на 3 февруари 2021 г. На заседанието присъстваха от Висшия адвокатски съвет: госпожа Ралица Негенцова – председател, и госпожа Валя Гигова – член. Законопроектът беше представен от госпожа Събева, която посочи, че с него се създава правна възможност за упражняване на адвокатска дейност чрез еднолично адвокатско дружество. Тя добави, че с подкрепа на законодателните предложения ще се осигури правото на всеки адвокат да избере дали да упражнява адвокатска професия като физическо лице и да облага доходите си по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица, или да упражнява професията си чрез еднолично адвокатско дружество, като по този начин ще може да се възползва от данъчния режим за облагане на приходите от адвокатска дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане. Тя уточни, че при облагане на приходите по Закона за корпоративното подоходно облагане всички реално извършени разходи за дейността на адвоката може да бъдат приспаднати от приходите от дейността без съществуващото ограничение за нормативно-признатите разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Със Законопроекта се предлага и отпадане на забраната за адвокат да бъде управител в търговско дружество, както и изпълнителен директор на акционерно дружество. Тази промяна е продиктувана както от предложените с този законопроект промени, така и от развитието на обществените отношения и уеднаквяване на разпоредбите на Закона за адвокатурата със съществуващата уредба в голяма част от държавите от Европейския съюз. От Висшия адвокатски съвет посочиха, че подкрепят законодателната инициатива и добавиха, че предвидената възможност за избор е навременна и подходяща мярка за подобряване условията за упражняване на адвокатска дейност. дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков, Филип Попов и Христиан Митев. Народните представители изразиха подкрепата си за Законопроекта и добавиха, че той е в съответствие с европейските практики и правила и с него се подобрява правната рамка по отношение на адвокатската дейност.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като преди това на основание чл. 147 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание декларирам конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси, като член на Габровската адвокатска колегия. Относно Законопроекта – той въвежда възможността за упражняване на адвокатска дейност и чрез еднолично адвокатско дружество в съответствие с Директива № 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 16 декември 1998 г. за облекчаване на постоянното упражняване на адвокатска професия в страна членка, различна от тази, в която е придобита квалификацията, се предлага възможност за образуване на еднолично адвокатско дружество, каквато възможност съществува в законодателствата на голяма част от държавите членки, но не съществува по националното право за българските адвокати и адвокатите от Европейския съюз. Законопроектът създава правна възможност всеки адвокат съобразно нуждите си и обема на работа да избере дали да упражнява адвокатската професия и да получава доходите си от нея като физическо лице, извършващо независима икономическа дейност, или да упражнява професията си самостоятелно чрез еднолично адвокатско дружество, като се възползва от данъчния режим за облагане на приходите от дейността на Закона за корпоративното подоходно облагане. Това няма да има негативен ефект за бюджета – напротив, ще се осигури възможността при структуриране на дейността под формата на еднолично адвокатско дружество облагането на дейността да се извършва по Закона за корпоративното подоходно облагане и по този начин всички реално извършени разходи за дейността на адвоката да бъдат приспаднати от приходите за съответната дейност, без съществуващото ограничение за нормативно признати разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица да бъде приложимо в този случай.

която е несъобразена с настоящото развитие на обществените отношения и съществуващата уредба в голяма част от държавите в Европейския съюз. Сега действащата разпоредба на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за адвокатурата не забранява на адвокат да бъде съдружник или акционер в дружество, съответно член на управителен орган, но му забранява да бъде управител или изпълнителен директор. Това ограничение е лишено от смисъл, особено в случаите, в които търговското дружество е еднолична собственост на адвоката. Забраната адвокатът да бъде управител на дружество, съответно изпълнителен директор на дружество, включително негово собствено дружество, лишава вписаните адвокати от възможност да използват квалификацията, знанията и уменията си в друга сфера на дейност, каквато е управлението на търговските дружества. За прилагането на промените, предвиждани със Законопроекта, не са необходими допълнителни финансови средства и други ресурси, като Законът няма да окаже нито пряко, нито косвено въздействие върху държавния бюджет. Очакваните от приемането на предложения законопроект резултати са подобряване условията за самостоятелно упражняване на адвокатската професия и организация на дейността на адвокатите, което ще се извършва по техен личен избор. Законопроектът е съобразен и с релевантното право на Европейския съюз, в частност Директива 77/249 на Съвета на Европа от 22 март 1977 г. за облекчаване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата да се оказват правни услуги, както и Директива 98/5 ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 16 февруари 1998 г. за облекчаване на постоянното упражняване на адвокатската професия в страна членка, различна от тази, в която е придобита квалификацията. Съобразен е и с Хартата на основните права на Европейския съюз, както и с Етичния кодекс на Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа. Предложенията на Законопроекта се подкрепят от адвокатската общност. В рамките на правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11 от Закона за адвокатурата да прави предложения за усъвършенстване на законодателството на 15 януари 2021 г. е взето решение на Висшия адвокатски съвет за иницииране на законодателната промяна, насочена към ограничаване на основанията за несъвместимост при упражняване на адвокатската професия и създаване на уредбата на едноличните адвокатски дружества. Законопроектът е полезен, подкрепен е, преследва цели, които трябва да бъдат реализирани, и по тази причина ще Ви моля да го подкрепите. Благодаря. Благодаря, госпожо Събева. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Попов.

уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Както в Правната комисия стана ясно, така и тук нашата парламентарна група ще подкрепи този законопроект. Той е дълго чакан и планиран от Адвокатската колегия, от

на адвокатите да влязат в управлението на търговски дружества като управители или директори. Досега беше забранено – редно е тази забрана да отпадне, защото адвокатите са хора, които знаят да ръководят и съответното търговско дружество, спазването на законите и законовите процедури и така нататък. Освен това в този законопроект се дава възможност един адвокат

а по Закона за корпоративното подоходно облагане, което няма да навреди по никакъв начин на фиска, дори мисля, че ще има положителна роля и ефект. Това са основните причини, поради които ние ще подкрепим този законопроект. Той наистина беше дълго чакан от адвокатското съсловие в България. Мисля, че му беше времето, и се надявам бързо да премине и на второ четене. Желая успех

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! И аз ще направя

възможността за създаване на еднолично адвокатско дружество и да бъдат облагани по Закона за корпоративното подоходно облагане, а техните нормативно признати разходи да бъдат без тези ограничения, които съществуват в Закона за облагане на доходите на физическите лица. Това, естествено, не би довело до ощетяване на фиска – напротив, дори до допълнителни постъпления, което е не по-малко важно, до по-голяма публичност и прозрачност в дейността на адвокатите. Самият факт, че има положително становище на Висшия адвокатски съвет, а и на отделни колеги, които практикуват в страната, показва, че този законопроект ще бъде приет и се приема добре от колегите адвокати в България. Заслужава внимание и неговата втора част, която премахва, бих казал, абсурдното ограничение един адвокат, който може да бъде съдружник в дружество с ограничена отговорност, може да бъде акционер в акционерно дружество, но не може да бъде

Безспорно този закон може да се разглежда и като крачка в посока на по-мащабна реформа в адвокатурата, която следва да се случи

на три дни. Благодаря.

Имате думата, госпожо Ангелова.